Продължаваме с изказванията. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, госпожо Нинова.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Няма да говоря за техническите характеристики на различния тип самолети, нито за тяхната боеспособност. За това трябва да говорят експертите. Ще говоря пред Вас днес от името на „БСП за България“ за три неща – фактите, политическите решения и накрая правото и Конституцията, които стоят над всичко – и над фактите, и над политическите решения, и над нас.

В изпълнение на това решение министърът на отбраната от правителството на Бойко Борисов 2 издава заповед, с която формира работна група от експерти, които да се произнесат коя от офертите по какъв начин да бъде класирана. В тези документи има срокове. Сроковете изтичат по време на служебния кабинет. В резултат на това в Министерския съвет тогава е внесено предложение за подреждане на офертите. Министерският съвет приема протокола за подреждане, без да се произнася повече по какъвто и да е избор и да го предопределя. Вие сега искате да направим Анкетна комисия, която да провери защо хората работили по този въпрос, са изпълнили решение на Народното събрание, заповед на министъра на отбраната, спазили са сроковете и са си свършили работата. Обикновено проверяваме защо някой не си е свършил работата или се е отклонил от решенията на Народното събрание. Това е прецедент. Сега искате да проверяваме защо тези хора стриктно са изпълнили решение на Четиридесет и третото народно събрание. За разлика от нас политиците, военните са дисциплинирани хора и са си свършили работата. Дотук с фактите. Политиката и политическите решения. Вече в кабинета Борисов 3 се състоя първия Консултативен съвет по национална сигурност при президента Радев. В протокола с решенията пише, че: „сме се разбрали и има политическо съгласие между всички за ускорена реализация на проектите за модернизация“. Още на изхода от Консултативния съвет изразих резерви, защото вътре от разговора стана ясно, че Бойко Борисов 3, правителството и министрите му нямат никакво намерение да направят ускорена реализация на модернизацията. Там става ясно, че те искат отлагане във времето – някога и когато. Нямаме нищо против да имате такава политическа позиция, тя си е Ваша, Вие решавате. Тогава изразих мнение „против“, защото това беше лицемерие спрямо българските граждани, спрямо военните. Вътре всички знаем, че правителството беше против, навън правителството каза: „Да, ще направим ускорена реализация на модернизацията“. Първо противоречие. Второ, на 23 юни господин Борисов прави изявление в Брюксел заедно с премиера на Швеция и казва: „Започваме разговори за „Грипен“.“

При положение, че има три оферти, той го предопредели, като се видя с министър-председателя на Швеция и каза: „Започваме с Вас“. Второ, господин Цветанов обяви, че иска комисия, намекна за корупция, обвини президента за натиск върху експертите, които са решавали само десетина дни след това – изказване на премиера Борисов. Въпросът е: защо е това противоречие? Какво се случи в тази една седмица между това, което каза министър-председателят и това, което правите и искате сега?! Ами, не е много трудно да се сетим, защото Вие самите много наивно сте си го казали на пресконференцията, като сте го обвързали с една друга тема, а тя е: изказаното от президента Радев в Гърция намерение да започне категорична последователна и твърда борба с корупцията и че политическата класа нямаме воля да го направим. В самата Ваша пресконференция Вие го казвате. Цитирано е от господин Цветанов и от господин Кирилов. Възпротивявате се на това изказване на президента и казвате: „Добре, тогава пък ще търсим корупция в президентската институция“. Това се случи и затова за нас етикетът на Комисията, която искате да създадете има две имена: Страх и Корупция. Страх, че президентът Радев започва битката с корупцията по високите етажи на властта и думата „корупция“, но не в президентството,

Президентът Радев няма да се справи сам с тази тема. Той има нужда от подкрепата на цялото общество. Има нужда от подкрепата на политическата класа и на политическите партии, ако сме достоверни пред хората, че искаме да режим този въпрос. Ние категорично заявяваме, че стоим до него в твърдото му намерение да се борим с корупцията по високите етажи на властта и в следващите седмици ще Ви дадем конкретните сигнали за това. Вашият отговор на призива на президента панически, бързо и спешно да създадете Временна анкетна комисия, която да разследва него. Много хитро в мотивите на решението си и в предложението за комисия не сте го споменали. Ще обясня защо. Само че истинските Ви мотиви прозират точно от пресконференцията, която сте дали и в която казвате, че: „има съмнение, че президентът Радев е защитил решението за купуване на шведски изтребители и това е станало в период, в който още е нямало окончателно решение на служебното правителство“. Въпреки че в днешното решение не го споменавате, истинските мотиви лъсват от тази пресконференция. Атаката Ви е персонално и лично срещу президента Радев, защото иска да сложи политическата класа на мястото й, да не краде така, както краде през целия преход, да върши работата, за която сме изпратени тук – да правим закони, а тези, които ги престъпват, да си намерят мястото там, където трябва по закон и по Конституция. Това е истинското Ви намерение и затова няма да подкрепим тази Комисия. Пристъпвам към третото – правото и Конституцията. Колеги, настояваме в името на правото господин Попов повече да не взема никакво отношение по тази тема. Има едно нещо, наречено „Правилник на парламента“, което е приравнено с решение на Конституционния съд на закон. Там се говори за конфликт на интереси. Знаете по добре от нас – в тези години назад, които искате да проверявате, господин Попов къде беше? Не е бил в Земеделското министерство. Беше началник на отбраната, беше шеф на ВВС. И днес си позволявате той да е вносител на това предложение! Не конфликт на интереси, а грубо нарушаване на всякакви правила, на справедливост, прозрачност, демокрация и законност! Второ, по отношение на правото. От сутринта господин Цветанов размахва Конституцията и се позовава на нея, че трябва да я спазваме. Ами да я спазваме, уважаеми! Решение № 6 от 11 април 2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012 г. на Конституционния съд казва: „Правното положение на президента не допуска упражняването на парламентарен контрол върху неговите актове.“

„Съмнение, че президентът Румен Радев е защитил решението за закупуване на шведски изтребители „Грипен“, поради което искаме анкетна комисия.“ Кой е направил това? И ми казвате, че няма такова нещо! Спазвайте Конституцията на държавата и законите, ако искате да има ред, правила и спазване на тези правила в държавата! Вероятно няма да го направите и ще приемете тази комисия, дори в нарушение на решението на Конституционния съд! Ваша работа! Ние няма да Ви подкрепим за създаването на такава комисия. Прозрачни сте! Обявявате война на президентската институция! Добре, водете я. Ние също правим своя избор. Заставаме зад президента Радев, най-вече в твърдото му, последователно и непоклатимо желание да започне истинска борба с корупцията по високите етажи на властта и да покаже на политическата класа, че в тази държава може да има ред, правила и законност! Има нашата подкрепа и ние тук, в парламента, ще отстояваме тази политика с конкретни законодателни предложения и контрол върху изпълнителната власт. Всичко друго е прозрачно и субективно!

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Нинова, аз въобще не съм съгласен с обвръзката, която се опитвате да лансирате, с цел да направите внушение във връзка с Антикорупционния закон и антикорупционното законодателство. Ще напомня, че в миналия парламент през месец декември, когато от ГЕРБ бяхме в малцинство, когато съгласувахме кои са най-приоритетните закони, за да ги гледаме в последния месец и половина като парламентарна дейност, припомням, че първият приоритет беше тъй нареченият „Антикорупционен закон“. Припомням, че в Правната комисия всички политически партии и парламентарни групи освен ГЕРБ и „Реформаторския блок“ гласуваха за недопустимост на разглеждането на този Законопроект. Това беше второто четене на тъй наречения „Законопроект Кунева“. Не бяхме готови с множество предложения между първо и второ четене, за да дадем варианти в този смисъл. Късно се сетихте, повече от една година, за Антикорупционния закон. Искам да кажа и следното в защита на генерал Попов. Аз не знам генерал Попов какви точно функции е имал с въпросната процедура, но тъй както се мерите към генерал Попов, моля така да се мерите и към себе си.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Нинова, права бяхте в началото, че трябва да се борави с факти. Затова ще Ви прочета част от Заповед № Р53, която първа точка е: „Назначавам междуведомствена работна група за обобщаване анализите и оценка на отговорите по искане за предоставяне на информация по проекта за придобиване на нов изтребител, поименен състав, оценки… Междуведомствената работна група по точка 1 на 14 март 2017 г. да започне работа по обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на изпратените запитвания след получаването им и да приключи своята работа до 14 работни дни след започване на дейността си. Срокът за работа на Комисията се удължава автоматично със сроковете, дадени на участниците за предоставяне на допълнителни документи, разяснения и така нататък…“ Точка 17 е : „Междуведомствената работна група по тази точка след завършване на своята работа да изготви и предостави за утвърждаване на министъра на отбраната и на министъра на икономиката протокол за работата си, съдържащ резултатите от анализа и оценката на отговорите, както и класирането на кандидатите според подадените оферти с подробни мотиви и съображения за тези решения. В срок до три работни дни от утвърждаването на протокола министърът на икономиката и министърът на отбраната да ми предоставят доклад с приложен протокол от работата на междуведомствената работна група и предложения за последващи действия. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната. министър–председател Огнян Герджиков“. Датата е 10 март 2017 г. От тази заповед е видно, че Комисията по избора и сроковете, които са зададени – всичко е станало по време на работата на служебното правителство.

тежки думи казахте от трибуната. Не мисля, че правите услуга на президента, като го вкарвате в ситуация Вие да стоите зад него, а управляващото мнозинство да стои срещу него. В тази Комисия ние не се занимаваме с президента и няма да се занимаваме с него, защото той няма правомощия по отношение на това да определя как да протече конкурса, да го организира, да го проведе и така нататък. Ние обаче чуваме какво говори президентът и се вслушваме в думите му, защото е президент на всички български граждани. На 9 юни тази година президентът заяви в свое интервю, че спорът се води между лобисти и авиатори. лобисти и авиатори. Мисля за редно, че след като от това високо ниво чуваме, че има лобисти, че има съмнения в тези сделки, ние да се вслушаме в тези думи. Къде другаде, ако не в Народното събрание да проверим кои са лобистите?! За кого работят? Кои фирми или държави, които участват в този конкурс, са наели лобисти? Това също може би е част от нашите аргументи. Вие казвате: „Дайте да не дискутираме по никакъв начин в парламента тази тема, да не говорим за това“. Казвате: „Вие крадете, а ние стоим зад президента, който е против кражбите“. Ние също сме против кражбите. Иначе нямаше да правим такава Комисия. Комисия. Ние ще проверим дейността на служебното правителство. Не се съмняваме в това, че президентът не е нареждал на служебното правителство. Вие твърдите, че това служебно правителство не е Ваше. Когато казвате „Ние стоим зад президента“, може би искате да кажете: „Ние стоим зад служебното правителство и неговите действия“. Ние ще разгледаме дейността на това служебно правителство.

Господин Кирилов, не аз и ние обвързваме темата за корупцията с изказването на президента Радев в Гърция, а Вие и то лично. Като ще Ви цитирам какво сте казали: „Данаил Кирилов: Отхвърлям твърденията на държавния глава Румен Радев и лидера на БСП Корнелия Нинова, че липсва воля за борба с корупцията във властта.“ Вие сте обвързвали двете теми – изказването на Румен Радев и това, което прави.

На колегата Гаджев – като четете тази заповед с дати, изходящи номера и така нататък, защо не прочетохте състава на Комисията? Той не е променян от този, който е назначил господин Ненчев. Задачата на тази Комисия не е променена от така, както е зададена при господин Ненчев. Срокът изтича по време на служебния кабинет и служебният премиер се произнася, но хората вътре са едни и същи и нека не ги обиждаме, защото те са добри експерти. Става въпрос, че политическото решение за техния избор в тази Комисия е на Борисов 2 и на министъра на отбраната Ненчев. На господин Биков мисля, че отговорих в аванс, но отново ще го повторя: много ясно ни става, че умишлено в мотивите за тази Комисия не сте написали президента Радев, естествено, но и много ясно ни става от изказването на пресконференцията, че едното е продиктувано от действия и изказвания на президента Радев. Няма нужда отново да чета пресконференцията, на която господин Цветанов и господин Кирилов коментират тази тема. Питате за лобистите, че трябва да проверяваме. Ако създадете комисия, ще извикате ли господин Борисов да го попитате, кой лобист го накара да заяви в Брюксел, че започва преговори с едната компания? Предлагам, ако направите комисия да извикате и господин Борисов щом ще търсим истината докрай, защото не президента Радев и не служебният кабинет, а той с това изказване предопредели всичко и сега прехвърля от болната глава на здравата, защото явно е усетил, че

Преди следващото изказване, позволете ми да Ви запозная с Проекта за решение, за да може да се концентрирате по него, а не да правите свободни обвръзки. „РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет. 2. Временната комисия следва да се запознае с всички факти и обстоятелства относно проведената процедура по избор на нов тип боен самолет; извършените действия от длъжностни лица по разглеждане на постъпилите предложения от страните доставчици; отговорностите по управлението на процеса; реда за вземане на решение за завършване на процедурата по избора от Министерския съвет. 3. Временната комисия изготвя доклад за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи. 4. Временната комисия се създава на пропорционален принцип общо от 19 членове в съотношение: парламентарна група на Политическа партия ГЕРБ – 8 представители, парламентарна група на „БСП за България“ – 6 представители, парламентарна група на „Обединени патриоти“ – 2 представители, парламентарна група на „Движение за права и свободи“ – 2 представители и парламентарна група на Политическа партия „Воля“ – 1 представител. 5. Избира ръководство и състав на Временната комисия както следва.“ комисия както следва.“ Това е Проектът за решение. Ето защо аз възразих по повод обвързването личността на президента Радев със създаването на тази Комисия, за което пак се извинявам.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ няма да подкрепи решението за създаване на такава Временна анкетна комисия, защото ние смятаме, че процедура, която е в ход, създаването на анкетна комисия по такава процедура най-малкото ще я блокира. Нещо повече, не само, че ще я блокира, но ще я и компрометира. Такива комисии се създават тогава, когато има решение, тогава, когато процедурата е приключила, за да се направи преглед, ако има нужда, дали е спазена тази процедура. Дали е спазена, аз ще Ви кажа още отсега, че тя не е спазена и не е спазена от кабинета „Борисов 2“. Защо? Припомням Ви решението, което народното събрание взе на 2 юни 2016 г., при това единодушно

„Решение на Народното събрание до края на май.“ Решението е взето на 2 юни. „Избор на изпълнител – краен срок септември 2016 г. Преговори – ноември 2016 г. Подписване на договор – декември 2016 г.“ Колеги, каква процедура ще проверяваме? Така, както е разписана, приета от Народното събрание, е задължителна за Министерския съвет, само че Министерският съвет кога се е съобразявал с решенията на Народното събрание в тези му издания Министерски съвет? – да не казвам кои. Колеги от ГЕРБ, доста несъстоятелно ми се струва това Ваше предложение, ненавременно и според нас наистина ще блокира едно важно за страната ни решение, важно за отбранителната способност, а не на последно място, важно и като имидж пред съюзниците ни от НАТО.

Реплика ли? Заповядайте. имате думата, господин Христов. Уважаеми господин Цонев, уважаеми господин Председател! Комисията не само няма да пречи на работата на правителството, това беше заявявано многократно, напротив – Комисията ще се стреми по време на своята работа да подпомага процеса. Ако в процеса на работата на Комисията станат известни факти и данни, които могат да предизвикат безпокойство, които могат да предизвикат и вредни последици, Комисията ще се чувства задължена, предполагам, да информира правителството, да информира парламента, да информира всички заинтересовани страни. Така, че да се правят внушения, че тази Комисия по някакъв начин ще блокира работата на правителството мисля, че не е коректно. Тази Комисия се създава точно за това, за да подпомага работата на правителството и да успокоява общата обстановка, която вече е напрегната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. Втора реплика? Господин Гаджев, заповядайте. Уважаеми господин Цонев, само две кратки бележки. Първо, целият проект на 2 юни не беше подкрепен както този за самолета, така и за кораба, от групата на БСП тогава, само господин Ангел Найденов гласува „за“. „за“. От тогава до декември месец, докогато бяха изпратени исканията за предложения, Проекта беше на парламентарен контрол в Комисията по отбрана и колегите от опозицията тогава бяха страшно активни и процеса имаше контрол. От момента, в който вече беше служебно правителство, до избора на ново правителство, ситуацията вече беше без парламентарен контрол и без контрол върху изпълнителната власт. Искаме просто да си свършим работата така, както е, без да пречим на преговорите, да успеем да видим какво се е случвало и да упражним контрола, какъвто парламента трябва да упражнява по принцип. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев. Има ли трета реплика? Няма. Господин Цонев, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Христов, Вашата реплика ми предоставя възможност да кажа нещо, което забравих да кажа в изказването си. Не само че ще попреча на процедурата, защото аз съм участвал в множество анкетни комисии, на някои от тях съм бил и председател, и знам как функционират – те изискват документи, стопират процеса, питат, правят изслушвания и така нататък. Няма как процеса да върви, докато върви такава процедура на проверка. Но за мен, и за нас от Движението за права и свободи, това е поредният опит на Министерския съвет да прехвърли отговорността в Народното събрание. Отговорност, която трябва да носи с решението си. Ясно е казано в решението на Народното събрание: първо, каква процедура трябва да се извърви, второ, какви са стъпките, експертното мнение, изслушванията, решенията и така нататък. Това не е отговорност на Народното събрание. Връщането на топката тук, в тази зала, с тази Комисия имат тази цел – да прехвърли отговорността тук при нас. Не че ние бягаме от отговорност, но не е наша отговорността – нито по Конституция, нито по закон, нито по Правилник, нито по това решение, което сами сме приели. А това не се случва за първи път, горещият картоф от Министерски съвет да бъде хвърлен тук в тази зала. Нека Министерският съвет да си свърши работата, както е предвидено в това решение. Нищо не пречи на сегашния състав на Министерския съвет да вземе решение, което е различно от това, което е взел служебният кабинет. Има тези правомощия и ние го знаем прекрасно. Няма нужда да се прехвърля отговорността тук, защото не й е мястото тук. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Думата има народният представител Владимир Тошев, след него народният представител Крум Зарков, а след него народният представител Веселин Марешки. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, продължавам темата от преждеговорившия, отговорността изцяло е на Народното събрание. Защото това не е прехвърляне на картофи или нещо друго, това е изпълнение на Закона. Знаете, че преди четири години променихме ЗОВС-а – всяка сделка, която се извършва за военните над 100 милиона, трябва да мине с ратификация на Народното събрание. Народното събрание. Само за информация Ви казвам, писмото за намеренията за предложение, което е изпратено до Португалия, САЩ, Италия и Швеция е 200 страници, което означава, че отговорът на тези въпроси, които ние сме задали като характеристики на новия изтребител, е със сигурност по-голям. Едва ли някой от нас ще може да осъзнае какво пише вътре и какво е отговорено в таблици, графики, сравнения и така нататък. Съгласни ли сте да гласуваме ратификация на договор, който е предопределен от служебното правителство без никакъв контрол? Става въпрос за 30 – 40 години перспектива в бойната ни авиация, става въпрос за изразходване на един милиард и половина български лева. Аз не съм съгласен. Затова бих желал тези коментари, тези коментари, които се повдигат вече няколко дни в медиите, вече и тук от трибуната на Народното събрание, а никой не говори, че трябва да бъде отхвърлен „Грипен“, че трябва да бъде избран „Ф-16“ или „Юрофайтер“, искаме само информация как и защо се е случило протоколът на работната група, създадена със заповед на служебния премиер, да бъде утвърден толкова скоростно и без никакви консултации. Защото изборите минаха на 26 март, на 29 март е взето решението и е утвърден този протокол на работната група, тоест три дни след като вече е ясно каква е била подредбата на сегашното Народно събрание.

„Грипен“ или с „Ф-16“ едва ли някой ще си спомня точно какво е говорено от тази трибуна или как са взимани решенията. Обаче ние задаваме стратегията за развитие на военновъздушните ни сили в следващите десетки години. И затова трябва на всички нас, а чрез нас и на всички, които плащат тази сделка, да им бъде ясно точно как ще бъдат изразходени парите и защо по този начин.

бой въздух-въздух, или един многоцелеви изтребител, който може да работи от – под вода, до близкия Космос. Освен това искам тук, колеги, да Ви кажа професионално, самолетът не е кола, не е МПС, не е риза, за да има самолет втора ръка. Няма такова чудо като боен изтребител втора ръка. Недейте да си говорим неща, които не ги разбираме. За самолет не се говори с години, за самолет се говори с часове на полет и тогава, когато говорим за тези неща да сме подготвени, за да знаем за какво говорим. „Грипен“ не се произвежда вече пет години. не се произвежда вече пет години. На „Ф-16“ има модернизации на блок 60, а „Ф-35“, който вече влиза на въоръжение в богатите натовски държави, може да работи и в Космоса. Той е нова платформа.

Не предопределяме абсолютно нищо, само че непрекъснато говорим за прозрачност, за яснота, за ясни критерии, за ясни отговори, а сега, когато искаме парламента да чуе как и защо работната група е класирала по този начин на първо място „Грипен“, на второ място „Юрофайтер“ и е декласирала „Ф-16“, никой не иска да чуе отговорите. Защо се е случило това? На мен лично ми е интересно, аз не знам. Не казваме абсолютно нищо срещу президента или срещу работната група. Искаме да разберем информацията и тогава вече ще излезем с доклад, да видим какво пише вътре. Как може от тази трибуна високоотговорни политици да заявяват, че тогава, когато се иска информация и се търси яснота и прозрачност, това не било антикорупционно. А кое е антикорупционно?

за две седмици, ние искаме да видим точно какво пише вътре, защо го е взела и защо е препоръчала... Имайте предвид, че не са съвсем верни твърденията, че не е предопределено нищо, защото утвърждаването на протокола на работната група с решение на Министерския съвет е класиране на кандидатите и то става почти задължително. Така че нещата, които трябва тази временна комисия, която сега създаваме, да си изясни, ще бъдат само в полза на всички. Второ, подчертаваме – трети или пети път вече казваме, Временната комисия на Събранието няма по никакъв начин да блокира, да забави, да задържи, да спре, каквото и да е в тази терминология, работата на Министерския съвет по избор на нов изтребител. Така че нека да си говорим сериозно, отговорно и с мисъл за следващите десетки години. Тук не си сменяме нито компютрите, нито айпадовете, нито нещо, за което може вдругиден да вземем ново решение – да го променим, а действаме за въоръжените сили на Република България за десетки години напред. В тази връзка искам да Ви кажа, че е крайно време вече тук, в тази зала, ние да вземем решение, което да подкрепя договорености, които сме подписали преди повече от 13 г. с НАТО. Не само да консумираме, а и да допринасяме за колективната сигурност на НАТО. И това можем да го направим тогава, когато подберем правилния, бойния изтребител за авиацията, който да отговаря на изискванията на въоръжените ни сили в комплект. Защото няма отговор и на въпроса: защо, след като стартирахме едновременно процесите за бойния кораб и за бойния самолет, изведнъж за кораба никой не говори, а за самолета крайно се форсират нещата, за да бъде той доставен. Нямаме нищо против. Само че от тази трибуна аз лично съм заявявал, и много мои колеги са заявявали – Сухопътните войски не по-малко се нуждаят от бойна машина на пехотата. Очакваме до края на следващия месец да имаме идеята какво искат Сухопътни войски, Щабът на отбраната и Министерството на отбраната, за да можем да направим така, че в бюджета, в който разчитаме, да се включим и за оборудване с нова бойна машина на пехотата на Сухопътни войски. Следващото нещо. Нека да си дадем сметка, че с парите, които се гласим да изхарчим, ние на практика ще гарантираме националната сигурност на Република България. Няма да задоволим политическите амбиции нито на ГЕРБ, нито на БСП, нито на когото и да е друг. Тогава, когато вземем това решение, трябва да имаме информация. Защото е недопустимо да се изхарчат 1 милиард и половина лева за самолет, който е класиран, не казвам неправилно, не казвам правилно, а казвам – на тъмно, без да сме информирани ние, които трябва да ратифицираме това решение. Повтарям, договорът, когато се стигне до неговото ратифициране, ще влезе тук и ние трябва да кажем защо и как се разходват тези пари. И по отношение на състава на Временната комисия – защо е пропорционален? Ами защото, както Вие много често го повтаряте, тези 1 милиард и половина

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Тошев! Очевидно имате познания по военно дело и може би ще дойде моментът, когато да ги изразите пред залата. Но действително 26 март мина. Подобна дискусия и подобни твърдения, които Вие предложихте пред нас, са подходящи, когато Министерският съвет изпълни своите задължения, своя Проект за решение, който ние да ратифицираме, да изберем кой ще бъде този тип самолет. Тази дискусия, която се води днес, е съвсем по друга тема, а не по начина, по който Вие ни го представихте – за вида самолети. Едва ли не днес ние ще ратифицираме вече решението, с което ще купим този самолет. Преждеговорившият много добре Ви каза, че този ангажимент е именно на Министерския съвет. Министър-председателят Борисов артикулира в Брюксел, че се насочваме към този тип самолет. Аз не разбирам днес в залата какво правим. Ние ратифицираме решение за купуване на тип боен самолет за армията или ще сформираме една Временна анкетна комисия, на която действително единствената цел е да бъде ударена президентската институция. Нещо, което не подхожда на Народното събрание и на народните представители. Такава реч,

може да бъде наистина отменено, както каза господин Цонев, още днес, още утре и да започне нова процедура. Или ако влезе тук, в залата, да бъде отхвърлено и съответно да развържем ръцете на Министерския съвет, ако Вие се притеснявате, че те са вързани с решението от служебното правителство. Несъстоятелността на Вашите твърдения за необходимостта от подобна Комисия просто прозира отвсякъде. Това е самата истина. Истината, пак казвам, е да се удари президентската институция, нищо друго.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Тошев! Надявам се, че не искате да останем с впечатлението, че сте в конфликт с правителството, което подкрепяте – всъщност то Ви цензурира и не Ви дава информацията, ако Вас толкова Ви интересува. И да имате възможност да получите информацията, която Ви интересува. Това –от една страна. Но понеже казахте да се държим сериозно, аз само ще Ви направя една реплика – абсолютно несериозно е да твърдите, че що се отнася до самолети, има само часове. Има и години. Не само часовете влияят на работата и годността на самолетите, а и годините. Така че годините също имат значение. Но това, естествено, когато влезем по същество, можем да го поговорим. Благодаря Господин Цонев, заповядайте за трета реплика. Те годините винаги имат значение. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Тошев! В три посоки аргументирахте необходимостта от създаването на Временна анкетна комисия. Първо, че по време на службения кабинет е нямало парламентарен контрол. Второ, че Народното събрание носи отговорността, защото ще ратифицира. И третата посока беше целесъобразността на това решение. Нека да Ви върна към темата. Първо, парламентарен контрол не е имало. Нямаше Народно събрание. Какво пречи това Народно събрание да осъществи парламентарен контрол по процедурата с постоянната Комисия по отбрана? Вие посочихте в предните си изказвания, че докато е съществувало предното Народно събрание, Комисията по отбрана е контролирала процеса. Ами да продължи да го контролира! Защо е нужна Временна анкетна комисия? и ДПС.) Второ, ратификацията. Господин Тошев, ние сме извършвали тук стотици, да не кажа хиляди ратификации. Няма ратификация, по която да се произнесе Народното събрание, която да не е придружена с подробен доклад – обосновка на всички параметри, на абсолютно всичко, което налага да се вземе решение за ратификация. Докладът, който ще внесе Министерският съвет по тази тема, ще съдържа всички компоненти, на базата на които Народното събрание ще изпълни своите отговорности да ратифицира. Но да поемаме отговорността на Министерския съвет по вземане на решението, това е абсолютно неправилно. И ние от Движението за права и свободи възразяваме не само по този случай, възразявали сме по всички случаи, по които Министерският съвет ни връща тук отговорността. Нищо не пречи. Времето ли Ви пречи, или аргументите? Защото аз мисля, че аргументите. Нищо не пречи Министерският съвет да отмени решението на предния Министерски съвет! Решение, взето от един орган, може да бъде

Не сме ние заговорили за „Грипен“. Не сме ние заговорили за „Грипен“. Искаме да знаем защо се предопределя „Грипен“.

ръководител на работната група, която е написала предложението за запитване до производителите. След това кой е бил ментор на правителството, взело решение за самолета. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

Нито аз, нито групата ни има дори и най-малък конфликт с Министерския съвет. Но на господин Марешки да му кажа: наистина планерът на самолета може би има нещо връзка с годините на производство, обаче всичко останало се подменя и е въпрос на часове на полет. И нищо останало. Ще Ви дам един пример с „B-1“. Той е на 60 години, има над 8000 работни часа, участвал е във войни и продължава да лети. Следващото нещо в момента в света има над 4500 произведени произведени 16, воювали са на десетки войни, има около 250 „Грипен“, не са воювали никъде, и има около 470 „Юрофайтър“ и те не са воювали никъде. Само за сведение. По отношение на господин Цонев – направете си една вътрешна консултация със специалисти във Вашата група, имате много добри експерти. Защото само преди няколко часа чух един така сериозен генерал от Вашата група, който каза нещо, точно обратно на това, което Вие твърдите сега. По отношение на Постоянната комисия, след малко ще видите състава, който ние ще предложим от нашата група. Генерал Попов не е включен, за да няма и най-малък намек за съмнение за конфликт на интереси, при положение, че генерал Попов никога не е участвал в никаква работна група по подготовка на документи в какъвто и да е етап за избора на изстребител. Последно, моля Ви, недейте да вмъквате критерии и приказки за президента. Не искаме да атакуваме президента. Искаме да видим кой и как предопредели „Грипен“? Благодаря Ви. (Смях и шум)

уважаеми колеги съветници! Уважаеми, господин Председател, недейте допуска от трибуната на Народното събрание

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Тошев, и годините имат значение, и размерът има значение.

много добре за какво става въпрос. Затова аз няма да го повтарям, ще се концентрирам върху втората част, а именно математиката. Опитах се да направя най-прости сметки и информацията ми е, че парламентарната група на „БСП за България“ разполага с 80 народни представители по волята на българския народ, парламентарната група на ГЕРБ има 95 народни представители. И аз не виждам пропорцията при 6 представители в Комисията на БСП,

Ви помоля, понеже Вие така или иначе си имате мнозинство и си вземате решенията такива каквито си ги искате и съответно носите отговорността пред българския избирател, но направете така, че пропорциите наистина да бъдат спазени и не се притеснявайте от това, че ако имате някакви аргументи, няма крайна опозиция и опозиция по принцип. Ние многократно го твърдим – ще подкрепяме всички добри решения в полза на българския народ и съответно ще гласуваме срещу всички обратни.

Не знам къде са били 9, но 8 представители се предлагат в този Проект за решение. Има ли реплики? Няма. За изказване – народният представител Крум Зарков. Имате думата, уважаеми господин Зарков. След него народният представител Милен Михов.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 Позволете ни да се усъмним, ако не в искреността, то поне в точността на тези мотиви. В тях, например, е записано, че причината за днешния дебат и за искането за създаване на Временна комисия, са цитирам: „различните медийни публикации, както и публично достъпна информация, която поставя въпроса за необходимост от прозрачност“. Питам кои са тези медийни публикации, кои са тези изявления на длъжностни лица и кой някога е поставил под въпрос необходимостта от прозрачност? Не е това причината за този дебат и тази Комисия. Причината е една извънредна пресконференция, от неделя, в която беше казано, че се поставя въпрос, но не от медии или публикации, а от представители на ГЕРБ, според които е възможно да има прикриване на факти относно кореспонденция, водена с всички страни. И тя завърши със споменаване на президента и поставяне под съмнение на негови изказвания относно политическата воля на това мнозинство за борба с корупцията. Това е истинската причина за тази Комисия. А какво трябва да направи тя, според мотивите? Тя трябва да провери известен брой набор от документи, процес, информираност и така наречените „факти и обстоятелства“. да ги проверят инспекторатите на Министерството на отбраната. Вчера има назначена проверка. Проверете какво се е случило в Министерския съвет? То е под Ваша под Ваша власт. Проверете и кажете какви са тези информации. На всички въпроси, които поставихте – кой е назначил тази Комисия или онази? Кой е бил шеф на работната група? Вие знаете отговорите. Тези отговори са ясни. Какво има да им проверите? Естествено, въобще не е целта да се провери каквото и да е в този процес, който освен това е завършил във времевия период, в който ще работи тази Комисия, с решение на Министерския съвет, което с нищо не обвързва сегашния Министерски съвет да приеме решението, което счита за целесъобразно. Каква е тогава причината и какво иска да направи тази Комисия? Истинската причина е, че един неопетнен политик,

А това, което Ви вбесява е неговият рейтинг, неговата популярност. И защо? Защото Вие много добре, разбирате, че макар да сте шампиони по изборни победи,

По начина на водене? Заповядайте, господин Попов. Всеки път, когато някой спомене името на президента Радев ще възразявам, тъй като предметът на обсъждане е друг. Точно за това ми е процедурата, по начина на водене, защото току-що противоречите на собствените си твърдения. Когато колегата Тошев изплю камъчете защо се прави тази комисия, Вие не възразихте по никакъв начин, а сега го правите за пореден път. Ето тук имаше признание на практика и се предопредели резултатът от тази комисия, защото – преди няма и пет минути, се изплю камъчето защо се прави тази комисия и неколкократно се спомена Вие тогава обаче не взехте никакво отношение. Благодаря

Днес сме свидетели, че БСП, ДПС и тяхната „Воля“ обявиха от името на парламентарното мнозинство война на президента и застанаха до него. Всъщност ние купуваме тези самолети не да воюваме с президента, а да не воюваме никога евентуално с нашите противници. На второ място, изненадващи бяха аргументите на всички изказали се бранители, трябва да кажем „автори“ на идеята за война, че контролът върху изпълнителната власт трябва да се осъществява от самата изпълнителна власт, защото така горе-долу излиза логиката. Защитниците на парламентаризма, тези които ни определяха като „гумени глави“ и „гумен печат, верифициращ изпълнителната власт“, сега казват: ами, нека изпълнителната власт да проверява самата себе си. Въпросът за новия тип боен самолет засяга българската авиация. Българската авиация е символ за армията, символ и за нацията. Тя е символ за армията като сила, като победа и като история, но е символ и за нацията като суверенитет, като технологично превъзходство, като инструмент на държава, която стои във висшите нива на цивилизацията. Придобиването на нов боен самолет засяга не само армията. Той засяга и всеки гражданин, защото всеки гражданин има отношение към собствената си нация. Процедурата, която започна и тече ще Ви припомня, ще се осъществи при управлението на двама президенти, на три правителства и на два състава на Народното събрание. Вече се спомена, че в този процес много фигури, много личности размениха полетата в шахматната дъска. Едни стигнаха до осма позиция и се превърнаха в царици.

нещо напълно нормално, което трябва да се случи и което трябва да постави на местата им истината, прозрачността и достоверността на процесите. В този смисъл ние от „Обединените патриоти“ ще подкрепим и ще гласуваме за такава комисия. Мисля,

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Велков.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 Бих искал да кажа, че в известна степен съм провокиран от това, което чухме, и от ревностната защита на един от народните представители за определен тип боен самолет, която почти прозвуча като лобистко изказване. Няма да си позволя да спомена марка, тип боен самолет, но ще кажа следното: онези самолети, уважаеми господин Тошев, които Вие споменахте, са не втора употреба, не втора ръка, а трета, дислоцирани са в определяното от някой специалисти военно гробище на ВВС на Съединените щати в Аризона, и са произведени преди повече от 40 години. Така че Вие умишлено избегнахте онзи момент, който се нарича „модификация на самолета“, а те са много модификации на този самолет, и неговият жизнен цикъл. Тоест неговият ресурс да бъде използван. Всички разбрахте за какво става въпрос. Няма да споменавам и другия самолет. Ние обаче сме тук да говорим за създаването на временна комисия, а не за ратификация на договор за закупуване на нов тип боен самолет. Затова, тази връзка, бих искал да кажа и на доц. Михов, че Комисията по отбрана, която в това Народно събрание има огромен капацитет от специалисти по военновъздушни сили, в това число и двама бивши командващи на ВВС, и двама бивши началници на Отбраната, би могла да се справи с проблема за проучване на данните, обстоятелствата и фактите във връзка с новия тип боен самолет. Защо аз смятам, че причината за предложение за тази комисия е чисто политическа? Ще направя няколко цитата, Вие ще познаете от кого са. Първият: „Има съмнение за корупционни практики на най високо ниво. Например президентът Радев е защитил решението преди то да бъде взето.“ Как може да бъде защитено нещо, преди да е взето, аз не мога да си обясня, но това беше цитатът. „Ще разследваме случая.“ – не ще установяваме данни, факти – ще разследваме! „Ще имаме – забележете – съдействието на всички тези, които са участвали в този процес, и ще се озоват на заседанието на Временната комисия“. Откъде знаете, господа

Накрая. Понеже господин Цветанов заяви от тази трибуна тази сутрин, че споменал думата „Швеция“. Ето цитирам: „Имаме достатъчно съмнения от изводите, които сме направили, от открити източници, че президентът Радев е защитил решението за закупуване на шведски изтребители“. Ако, „шведски” и „Швеция” нямат нищо общо, аз си връщам думите назад и се извинявам на господин Цветанов. Ако смятате, че има, приемете го. го. Дори бих отишъл по-нататък, но не искам да гадая, но мога да анализирам. Вие, господин Цветанов, не говорите само и единствено за открити източници. Вие имате предвид и нещо друго и ще видите, че в хода на работата на комисията то ще излезе наяве. Сега, Вие сте определили мишената, тя е ясна

господин Председател. Държа на реплика, не на обяснение, защото искам да дебатираме с господин Велков. Два въпроса, господин Велков. Искаме в тази Временна комисия да изясним защо страната, която е декласирана, не е уведомена? Аз не съм лобист нито за португалски, нито за американски, нито за израелски – за никакъв F16. Истината искаме – и яснота, и прозрачност! (Шум и реплики.) Ами, знам, защото съм вътре в темата от 50 години. Затова знам. Второ, искам да ми дадете отговор, ако знаете, разбира се, кой от доставчиците на изтребители не е Швеция – е свързан навсякъде, където е доставяла с корупционни скандали и защо сега този същият иска да достави самолети и на нас?

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Тошев, признавам, че ме разобличихте, като казахте, че не е Швеция. Понеже Вие показахте колко знаете, да Ви кажа следното. Шведската фирма, пак няма да я спомена, защото може да бъда обвинен в лобизъм, е замесена в такива скандали. (Реплики.) Те са в Унгария в Унгария и в Чехия. Вие казахте: „Не е Швеция!“. Господин Цветанов, изненадвате се. Малко четете, четете повече! Това нищо не означава, тъй като ние говорим в момента не за изтребители, не за ратификации, говорим за нуждата от създаване на Временна комисия и дали тази Комисия ще изпълни онова, което иска. Едно е заявеното от господин Цветанов – ще разследваме случая, другото е Временна комисия за проверка на случая. Трябва и тук да уточним нещата. Понеже имам време, ще кажа на господин Тошев, тъй като той много пъти – 17 пъти, спомена онази мярка. Ще Ви кажа, че процедурата е, забележете, за нов тип боен самолет. Тоест такъв, който отговаря на изискванията за оперативност и съвместимост на НАТО, който да е в състояние да прихваща, да води въздушни боеве, да разузнава, да прави въздушно разузнаване и най-вече да осъществява и да се включва в действията по авиационната поддръжка на сухопътните войски. Ако ми кажете, че онзи, който Вие толкова го рекламирате, отговаря на тези изисквания 47 години след създаването си, то аз просто не мога да Ви повярвам.

Това се дължи на всички политически партии, които са предложили такива народни представители. Но не мога да се съглася с Вас, и Вашите колеги, които казват: „В мотивите няма това, но това е истината“. Това засяга лично мен, защото какво е говорил господин Цветанов на пресконференция, си е негово право.

С риск да ме нападнете за начина на водене, умолявам всички народни представители да правят разлика между лексиката, която се използва на пресконференции и в пленарна зала, ако не я правят.

Моля Ви за ред в залата!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 когато се правят разходи за такива сериозни проекти – няма къде другаде да има такъв смислен дебат, освен в българския парламент. Не мога да разбера защо колегите от БСП се припознаха в лобизъм

ако имаше подобни дебати по важните проекти, които страната ни реализира и харчим парите на българските данъкоплатци, нямаше правителството на Борисов да плати Тогава не е имало такъв политически дебат, а е имало решение, с което Вие просто искахте да задължите следващите поколения да плащат, защото Вас не Ви интересува това, което се случва със страната

ние поехме ангажимент пред нашите избиратели и пред избирателите на България, че ще работим само и единствено за истината и за прозрачността. Не мога да разбера защо днес правите обструкция при създаването на една комисия, за която Вие постоянно алармирате, че трябва да се да се проследяват действията на всяка една институция, когато е свързано с огромни финансови средства. Тук, разбира се, Вие започнахте дебата и смятате, че някой има нещо към президента Радев. Не, президентът Радев е президент на Република

реплики.) Все пак Вие трябва да сте прочели интервютата, които той е дал, след като се е върнал от посещението си в Унгария през 2016 г. През цялото време говори само за Унгария, за една и за една държава – няма да я споменавам, колко добре са си организирали нещата и как нещата се случват. Само преди минути тук един от Вашите народни представители каза, че точно Унгария и Чехия са тези, които са купили

две от тях са членки на НАТ, останалите не са. Общо седем държави са, доколкото знам. Тези две са Чехия и Унгария и те завършват със скандал! Това, което мога да Ви кажа, в момента не знам дали сте проследили внимателно какво се случва в Словакия. Словашкото правителство е обвинено в съмнение за корупция заради процедурата по вземането и определянето за сключване на договор за „Грипен“. Уважаеми колеги от ляво, съмненията на цялата общественост е точно в това, че правителството по всяка вероятност ще влезе в някаква корупционна схема. Забележете, президентът – словашкият президент, подкрепя действията на гражданите, защото винаги президентът на страната трябва да бъде за прозрачността. (Ръкопляскания.) Ние точно това искаме и се надяваме Вие, като едни достойни граждани народни представители, които милеете за прозрачността, ще подкрепите тази Комисия. В противен случай означава, че има нещо, от което бихте се притеснили. Ние няма от какво да се притесняваме. Ние сме тук и ще участваме с нашите колеги от Комисията по отбрана. Смятам, че фокусът тук трябва да бъде много по-заострен, защото това не е нормалната рутинна работа на една комисия, каквато е постоянно действащата Комисия по отбрана.

да изпълним ангажиментите си както към българските пенсионери, така също към всички съсловни организации, които имат достоен труд и трябва да получават достойно заплащане, а то може да бъде възможно само, когато ограничим и най-малките съмнения за корупция и бъдем прозрачни пред българските избиратели с подобни анкетни комисии. Затова, уважаеми колеги, съм убеден, че Вие ще подкрепите създаването на тази Анкетна комисия и се надявам, че и уважаваният от нас президент също ще застане на наша страна, защото той самият има необходимост да изчисти името си, защото в момента Вие го опетнихте, по начина, по който го въвлякохте в този скандал! (Силен шум президентът да влиза в тази полемика, защото той е главнокомандващият президент на страната. Вие обаче държите той да бъде споменаван, държите той да бъде въвлечен в тази процедура по така наречената „Анкетна комисия“. Ние няма да го допуснем, защото президентът не бива да бъде викан в Комисията. (Ръкопляскания които имат пряко отношение и тези, които са участвали във формирането на това становище – дали всичките факти и обстоятелства са взети предвид. Защото иначе остава съмнение, а съмнението е нещо много лошо. Мога да Ви кажа нещо за съмнението.

Това беше доказано и съмнението, което направихте като внушение, отпадна. Вие сте истински царе да правите внушения, да правите фалшиви новини и да градите политиката си на популизма. Ние сме политическа сила, ние сме формиращо мнозинство, което работи единствено и само в интерес на хората. Ще го покажем с всяка секторна политика, когато приключи 4-годишният ни управленски мандат. Благодаря.

Да, визирах шведска фирма в Чехия и Унгария. Но става въпрос за фирма-производител на популярна марка коли. Благодаря.

Трябва да Ви кажа, че Вашите поръчители няма да Ви разберат. Те няма да Ви го простят! Това, което в момента правите, е политически цирк! Съжалявам, че Ви го казвам. Не би трябвало една такава парламентарна група да зависи от такива дребни закачки,

Надявам се да си говорите. И ако да, защо не го предупредихте за срещата му с шведския министър-председател относно тези данни и съмнения, които имате за корупция и лобизъм при определянето и класирането на избора на боен изтребител, тъй като министър-председателят на България пое публичен ангажимент пред министър-председателят на Швеция? И аз не знам ние от тук нататък какво ще дискутираме и какво ще проверяваме. А дебат имаше, когато одобрявахме инвестиционните проекти. Дебат ще има, когато Министерският съвет внесе решението за избор, господин Цветанов. Надявам се Вие да бъдете последователни в тази борба с корупцията. Искам да припомня, че когато ние внесохме искането за анкетна комисия за това как се разходват средствата за строителство на магистрали, Вие отказахте. българската прокуратура намери доста съмнения и повдигна обвинения. Искам този Ваш апел да се превърне в действие, когато обсъждаме внесеното днес от нас предложение за анкетна комисия за НДК – да разследва как се изразходват средствата за подготовката на българското председателство, ако сте искрени и последователни в това, което твърдите. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мога да Ви уверя, че премиерът е много изпълнителен относно всяко решение, което е взето от Министерския съвет, независимо дали е бил министър-председател или министър-председател е бил проф. Герджиков с политическата подкрепа и създаването на служебния кабинет от страна на Румен Радев. Що се касае до поръчителите, да, аз имам поръчители. Това са моите избиратели. Аз съм длъжен да бъда искрен. Убеден съм, че всеки народен представител, който застава на тази трибуна, има поръчители, защото това са неговите избиратели, гласували за него или за партията, която той представлява. Ние не се срамуваме от нашите избиратели. Ние не се срамуваме и от Вашите избиратели, защото знаем, че и Вашите избиратели, когато разберат истината, ще дойдат при нас! Благодаря.

Подлагам на гласуване първите четири точки на представения Ви проект за решение. Моля, гласувайте. В случай, че се приеме създаването на тази Комисия, ще преминем към пета точка – избор на ръководство и състав.

предлагам за членове на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет от парламентарната група на ГЕРБ следните кандидати: Емил Христов – за председател; Христо Гаджев – за заместник-председател, и членове: Пламен Манушев, Владимир Тошев, Антон Тодоров, Анна Александрова, Евгения Ангелова и Мануил Манев.

Благодаря Ви, господин Председател. Ние нямаме претенции за заместник-председателско място. Така или иначе всичко е разиграно между управляващата коалиция. Предлагаме за членове на Анкетната комисия: господин Жельо Бойчев, господин Филип Попов,

Парламентарната група „Обединени патриоти“ – заповядайте за две предложения, уважаеми господин

Парламентарната група „Движение за права и свободи“, също две предложения. Господин Летифов, заповядайте.

Ви. От парламентарната група на Политическа партия „Воля“ заповядайте, за едно предложение. Уважаеми, господин Председател, колеги! От името на парламентарната група на Политическа партия „Воля“ предлагаме Слави Нецов. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря Ви, госпожо Таскова. Има едно незаето заместник-председателско място. Така ли ще остане? Няма желаещи. Ще гласуваме състава на временната Комисия и ръководството: председател Емил Христов и заместник-председател Христо Гаджев, както и шеста точка:

Вносител е Министерският съвет на 19 юни 2017 г. Доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните. Кой ще представи доклада? Председателят на Комисията – народният представител Десислава Танева.

внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 21 юни 2017 г., на което обсъди Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г. Към Законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието в съответствие с чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В работата на Комисията взеха участие: от Министерството на земеделието, храните и горите – Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“; от Българската агенция по безопасност на храните д р Любомир Кулински – директор на дирекция „Контрол на храните“, д-р Александрина Борисова

действащи закони, относими към функциите на министерството и правомощията на министъра и заместник-министрите на земеделието, храните и горите. Приемането на промените ще осигури съответствие на нормативната база със структурата на Министерския съвет, ще позволи уреждането на всички правоотношения и функции, свързани с преобразуването на министерството

единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Танева. Откривам разискванията. Изказвания? Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Българската асоциация по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет, на 19 юни 2017 г. Гласували

Предложението е прието, Уважаема, госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля, да гласувате предложение: срокът между първо и второ четене на току-що гласувания на първо четене Законопроект да бъде съкратен от 7 на 3 дни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Танева. Подлагам на гласуване процедурата за съкращаване на срока между първо и второ четене на Законопроекта, за предложения.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще Ви запозная с: „ДОКЛАД относно Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г. На редовно заседание, проведено на 22 юни 2017 г., Комисията по отбрана разгледа на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г. На заседанието присъстваха 20 народни представители. От Министерство на отбраната при обсъждането на Законопроекта взеха участие заместник-министър Атанас Запрянов, директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“ Клементина Денева и директора на дирекция „Социална политика“ Иво Антонов. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Христиан Митев, който отбеляза, че с допълнението в Закона ще се даде възможност паметниците на загиналите граничари в защита на държавната граница да придобият статут на военни паметници. В обсъждането взеха участие народните представители Милен Михов, Николай Цонков, Емил Христов и Пламен Манушев. В изказванията си те подкрепиха Законопроекта, като подчертаха необходимостта преди разглеждането му на второ гласуване да бъдат прецизирани някои от текстовете. По Законопроекта бяха предоставени становища от Министерство на отбраната, с което принципно подкрепят текстовете на промените, но предлагат редакционни промени и от Министерство на вътрешните работи, които изцяло го подкрепят. След изслушване на мотивите и приключване на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по отбрана с резултат: 11 гласа без гласове „против“ и 9 гласа „въздържали се“ прие следното становище: предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21,

недвижимите материални свидетелства за прослава на военнослужещи от българската армия, при изпълнение на служебния си дълг в мирно време при защита на населението, се считат за военни паметници наред с останалите упоменати в този законов текст военнослужещи от българската армия взели участие във война, водена от българската държава, на загиналите български военнослужещи при участие в операции и мисии извън страната, участниците в българското опълчение по време на Руско-турската освободителна война и на участниците в Македоно-одринското опълчение. На територията на страната има много недвижимите материални свидетелства за прослава на български български граничари, отдали живота си, опазвайки неприкосновеността на държавната граница на Република България, обществения ред в страната, както и спокойствието на гражданите през годините. Тези недвижими материални свидетелства към този момент не попадат в категорията на военни паметници по смисъла на Закона за военните паметници, вследствие на което нямат законово установен статут и ред за издирване, проучване, регистриране, картотекиране, опазване, поддържане, възстановяване и изграждане. В момента на обществени начала и доброволен принцип се полагат някакви грижи за този тип недвижими материални свидетелства, основно от бивши и настоящи граничари от интернет форума „Граничарите на България“. Затова предлагаме допълнение на чл. 4, ал. 1 от Закона за военните паметници, с което за военен паметник се обявява и недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на български граничари отдали живота си, опазвайки неприкосновеността на държавната граница на Република България и обществения ред в страната. За прилагането на предлаганите изменения и допълнения не са необходими финансови средства. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Касабов. За изказване – господин Велков, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Аз бих искал да кажа, че ние ще подкрепим промените в Закона за военните паметници. На заседание на Комисията по отбрана ние се въздържахме не заради това, че няма да окажем подкрепа, напротив, защото, уважаеми колеги, считаме, че предложените промени не са съобразени с реалната действителност, с военните паметници и военните гробища. Веднага бързам да Ви кажа, че по смисъла на сега действащия Закон, чл. 4, алинеи 1 и 2, военни паметници не са индивидуалните гробове и трайните надгробни символи върху тях, както и онези на осъдени за умишлено престъпление от общ характер.

на храбреци, които са загинали във войните за България, но по една или друга причина техните паметници се намират извън онези определяни за военни паметници. Ще Ви кажа само няколко от тях, уважаеми дами и господа: ген. Данаил Николаев, ген. Паприков, ген. Михаил Савов, Иван Фичев, ген. Иван Маринов. Това са шестима министри на войната, чиито паметници не са военни паметници, началник-щабове на войската – 7, командващи армии – 16, командири на полкове – 11 и дейци на ВМРО и на Македоно-одринското опълчение – 12, между които Борис Арабов, ген. Протогеров и така нататък. Затова ние ще внесем конкретно предложение и ще Ви приканим да ни подкрепите, за да може паметниците на тези български герои, които са допринесли за българското военно изкуство в прослава на България, да намерят своето място. По отношение на граничарите. Ние ще предложим също допълнение, съгласяваме се, но то бъде граничарите, които са загинали при изпълнение на служебния си дълг по защита и охрана на държавната граница. Какво ще бъде предложението по точка втора, ще го чуете между първо и второ четене, но всичко е насочено да не бъдат забравени тези хора. Защото, ако не знаете, да Ви кажа, към този момент грижата за военните паметници се осъществяват от Националния военноисторически музей с много малък състав от хора, който има и два филиала – единият в Южна България, другият в Източна, съответно Крумово и Варна. Това, което ще предложим, ще бъде насочено и към основание за искане на допълнителен бюджет и на щат за допълване на тези грижи. Искам да поставя на Вашето внимание, виждам, че тук има членове на Комисията по отбрана, тук е и председателят ген. Попов, да бъдем особено внимателни, когато говорим за Българското опълчение. Колеги, Българското опълчение е било част от действащата руска армия. Разбира се, че българските опълченци ще имат своите войнишки паметници, но имайте предвид, че техните командири са били действащи руски офицери и за не зная, господин Генерал, как ще разделим костите на подполковник Калитин и на Корчев, просто не ми го побира ума. Затова според мен между първо и второ четене и в разисквания, ние ще отправим съответните предложения. Благодаря Ви за вниманието.

Ще кажа едно изречение: от БСП не си правете политики с мъртвите и с героите. Влизате в опасна сфера.

Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Председател! Изненадан съм от това, което каза господин Касабов. Тук не става въпрос за политика, а за отдаване на дължимото. Ако той е съгласен паметникът на ген. Владимир Вазов, на ген. Георги Вазов, на ген. Колев – бащата на българската конница, да бъдат извън Закона за войнишките паметници, това вече е политика. А те са в 48-и парцел на Софийските централни гробища. Просто когато са сложени техните паметници, заедно с паметниците на храбреците офицери от Шести полк и загиналите на Сливница, не е имало военно гробище. Ние искаме нещо много просто. Тези, които се грижат сега за войнишките паметници, да поемат грижата и за тези паметници. Ако искате, господин Касабов, да отидем заедно, аз бях, три парцела

Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете колегите в залата. Преминаваме към първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Кирилов

На свое редовно заседание, проведено на 14 юни 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите: Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и Христина Пендичева – държавен експерт; от Комисията за финансов надзор: Владимир Савов – член на Комисията, Анна Андонова – директор на дирекция „Правна“, и Петя Никифорова – началник на отдел „Методология и жалби“; от Асоциацията на индустриалния капитал в България: Васил Велев – председател; от Асоциацията на банките в България: Ирина Казанджиева и Борислава Димитрова; от „Българска фондова борса – София“ АД, и „Централен депозитар“

от Фонда за гарантиране на влоговете в банките: Борислав Стратев – член на УС; и от Фонда за компенсиране на инвеститорите: Теодора Дренска – председател на УС, и Дияна Митева – заместник-председател. Законопроектът беше представен от народния представител Делян Добрев. С него се цели подобряване на инвестиционната среда и стимулиране развитието на капиталовия пазар в Република България чрез оптимизиране на регулаторните изисквания в областта на публичното предлагане на ценни книжа. Със Законопроекта се предвиждат: - изменения в уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; изменения в уредбата на Фонда за компенсиране на инвеститорите; - изменения в уредбата на първичното публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар; - изменения в уредбата на публичните дружества; - изменения в уредбата на режима за разкриване на информация от лицата по § 1д от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и изменения в други закони, свързани със Законопроекта. Очаквани последици от приемането на Законопроекта са облекчаване на нормативната регулация, съкращаване на сроковете за произнасяне на надзорния орган по някои административни производства, по-голяма прозрачност на капиталовия пазар и по-ефективна защита на инвеститорите. Писмени становища по Законопроекта са постъпили от Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД, „Централен депозитар“ АД, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Американската търговска камара в България, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 14 народни представители, без „против“ и „въздържали се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25 май 2017 г.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев. Колеги, имаме още два доклада – на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по правни въпроси, които са доста дълги. Така че ще продължим утре с тази точка. Утре – редовно пленарно заседание от 9,00 ч. с първа точка – Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от Европейския съюз по оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014 – 2020 г., вносител – Министерският съвет. Поради изчерпване на времето закривам заседанието.